(SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Mandatno-imunitetno povjerenstvo je razmotrilo na 46. sjednici održanoj 19. studenog 2014. godine zahtjev Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta od 13. studenog je upućen predsjedniku Hrvatskoga sabora za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Maria Moharića zastupnika u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1. i 3. Kaznenog zakona, zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1. Kaznenog zakona, poticanje na kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1. i 3. u vezi članka 37. Kaznenog zakona, kazneno djelo krivotvorenja službene isprave iz članka 312. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona i poticanje na kazneno djelo krivotvorenja službene isprave iz članka 312. stavak 1. i 2. a u vezi članka 37. Kaznenog zakona. Mario Moharić je zastupnik 7. saziva Hrvatskoga sabora, na temelju članka 76. Ustava i članka 23 Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata i protiv istog se bez odluke Hrvatskoga sabora ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na temelju članka 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno predložilo Hrvatskom saboru da donese odluku da se daje odobrenje za pokretanje i vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Maria Moharića po zahtjevu Državnog odvjetništva i USKOK-a od 12. studenog 2014. upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka. Mandatno-imunitetno povjerenstvo dalo je odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv Maria Moharića po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela kako bi moglo nesmetano obavljati svoju dužnost Hvala lijepa poštovana predsjednice. Otvaram raspravu o prijedlogu povjerenstva. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke Manadatno-imunitetnog povjerenstva. Molim glasujte. Glasovanje je završeno. Molim rezultat. Utvrđujem da je jednoglasno sa 116 glasova za donesena predložena Odluka. Time smo završili glasovanje o svim stvarima koje su bile na dnevnom redu.